Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovana gospa Kovač! Nadaljujemo sprekinjenosejo dnevnega reda, obravnavo Predloga za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Naprej berem zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o izvolitvi dr. Damjana Kukovca za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 13. julija 2021. Razdeljenih je bilo 89 glasovnic, oddanih je bilo 89 glasovnic, neveljavne ni bilo nobene glasovnice. Veljavnih je bilo 89 glasovnic, za je glasovalo 74 poslancev proti je glasovalo 15 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Damjan Kukovec z večino glasov vseh poslancev izvoljen za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

glasovanje je potekalo danes v prostorih Državnega zbora. Razdeljenih je bilo 89 glasovnic, oddanih je bilo 89 glasovnic, neveljavne ni bilo nobene glasovnice. Veljavnih je bilo 89 glasovnic, za je glasovalo 67 poslancev, proti je glasovalo 22 poslancev. Na podlagi izida glasovanje je mag. Irena Vodopivec Jean z večino glasov vseh poslancev imenovana za članico Sveta Banke Slovenije − viceguvernerko. Mandat začne teči 7. 10. 2021.

Naj preberem zapisnik. Glasovanje je bilo v prostih Državnega zbora dne 13. 7. 2021. Razdeljenih je bilo 89 glasovnic,

Kandidat dr. Janez Kranjc ni prejel večine glasov vseh poslancev, zato ni izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Ker kandidat dr. Janez Kranjc ni prejel zadostnega števila glasov poslank in poslancev, se skladno z drugim odstavkom 14. člena Zakona o Ustavnem sodišču opravijo volitve na podlagi novega predloga predsednika Republike. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje zagovornika načela enakosti. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 21. junija 2021 predlagal Državnemu zbora, da za zagovornika načela enakosti imenuje Miho Lobnika. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo generalni sekretarki Urada predsednika Republike gospe Nataši Kovač. Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci! Zagovorniku načela enakosti 25. oktobra letos izteče petletni mandat. Na javni poziv za zbiranje predloga možnih kandidatk oziroma kandidatov za to mesto je predsednik Republike prejel eno kandidaturo sedanjega zagovornika načela enakosti gospoda Mihe Lobnika. Po pogovorih in posvetovanjih s poslanskimi skupinami je predsednik Republike odločil, da Državnemu zboru Republike Slovenije za zagovornika predlaga Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa, ki je bil že pred prvim imenovanjem za zagovornika aktiven in prepoznaven na različnih področjih delovanja civilne družbe, povezanih s posameznimi okoliščinami diskriminacije. Leta 2016 je njegov predlog za kandidaturo s osebnim podpisom podprl 59 predlagateljev in predlagateljic iz najrazličnejših sfer družbenega življenja v Sloveniji. Miha Lobnik je v preteklem mandatu v vlogi zagovornika načela enakosti vzpostavil nov organ, predviden s sprejetim zakonom o varstvu pred diskriminacijo. To nalogo je opravil več kot uspešno. Slovenija je iz članice Unije ki je na tem področju zaostajala, napredovala v status države, ki ima zgledno urejeno institucionalno delovanje na tem občutljivem in zahtevnem področju. Dobro umeščenost zagovornika v kontekst sorodnih institucij držav članic Evropske unije potrjuje tudi izvolitev Mihe Lobnika v izvršilni odbor zveze Evropskih organov za enakost Ekvinet v oktobru 2019. Miha Lobnik se je med drugim izkazal z odličnimi organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi, saj je poskrbel za vzpostavitev osnovnih pogojev za zakonito, strokovno in učinkovito delovanje novega organa. Zagovornik je danes vpet v konstruktivno in tesno sodelovanje z drugimi državnimi institucijami, poskrbel je za vključujoč dialog z zunanjimi deležniki in učinkovito organizacijo delo znotraj institucije. Vzpostavljen je sistem podpore in svetovanj za vse, ki se v svojih stiskah obrnejo na organ zagovornika. Kot je poudaril v javni predstavitvi, pomagajo in svetujejo vsem, ki menijo, da so bili neenakopravno obravnavani zaradi osebnih okoliščin, ki jih niso sami izbrali. Hkrati pa sistemsko spremlja stanje na področju diskriminacije, javno obvešča o možnostih za njeno odpravljanje in daje priporočila. Republika Slovenija je v mednarodni javnosti na tem pomembnem področju uveljavljanja enakopravnosti pridobila na ugledu in na prepoznavnosti. Kandidat ocenjuje, da je diskriminacij v naši družbi več, kot se je prijavi, zato morajo po njegovem mnenju biti temeljna načela vizije delovanja zagovornika v prihodnje predvsem dialog in vključujoče sodelovanje z vsemi, ranljivimi skupinami, mediji in javnostmi ter vsemi ostalimi deležniki in hkrati kvalitetno izvajanje nalog z visoko strokovnostjo in organizacijsko kulturo dialoga. Predsednik republike ocenjuje, da bo gospod Miha Lobnik glede na njegovo dosedanje uspešno delo in premike, ki jih je dosegel kot aktualni zagovornik načela enakosti, zaupano nalogo tudi vnaprej opravljal z največjo mero strokovnosti in skrbnosti. Zato predlaga Državnemu zboru, da Miho Lobnika izvoli za zagovornika načela enakosti. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za zagovornika načela enakosti za dobo petih let imenuje Miha Lobnik. Mandat mu začne teči 26. oktobra 2021. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje Stanke Živič na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta gospodu Vladimirju Horvatu.

Spoštovani gospe poslanke in gospodje poslanci! Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem navzočim. Sodni svet je opravil postopek tudi v zvezi s kandidaturo na mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča za kandidatko Stanko Živič. Sodni svet je kandidacijski postopek opravil v predpisanih treh fazah. V prvi fazi je preveril izpolnjevanje razpisnih pogojev obeh prijavljenih pogojev obeh prijavljenih kandidatov, v drugi fazi pa je opravil oceno primerno kandidatov in v tretji fazi sam izbor na podlagi opravljenega razgovora. Po tako izvedenem postopku je moral upoštevati vsa objektivna zakonska merila in kriterije za izbiro sodnikov tudi na ta najvišji sodniški položaj, upoštevajoč sodniško kariero prijavljenih kandidatov. Tako je glede kandidatke Stanke Živič ugotovil, da kandidatko odlikuje dolgoletna uspešna sodniška kariera in nadpovprečno strokovno znanje s področja kazenskega prava ter visoka storilnost. Sodniško funkcijo opravlja že več kot 32 let, od tega več kot štirinajst let v funkciji višje sodnice na Kazenskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani. Sodni svet je že v letu 2016 ugotovil, da je Stanka Živič nadpovprečna sodnica, ki po storilnosti in kvaliteti dela kontinuirano in pozitivno odstopa od svojih kolegov in je zato hitreje napredovala na položaj višje sodnice svetnice. Tudi zadnje ocena sodniške službe potrjuje, da gre za izkušeno sodnico, ki odgovorno in predano opravlja svoj poklic. Je suverena in nepristranska pri odločanju, njene sposobnosti odločanja v zapletenih in kompleksnih zadevah, kakovost njenih odločb, sposobnost argumentacije ter pisnega in ustnega izražanja pa so na ravni izkušene višje sodnice. Dodatno kandidatko odlikuje tudi korekten in profesionalen odnos do stanovskih kolegov, sodnega osebja in strank. Zato jo Sodni svet predlaga v imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Višja sodnica Stanka Živič ima za sabo dolgoletno kariero, ki pa je bila žal prepletena z dvoumnimi sodbami ter s škandali. Za sodnico je bila postavljena sredi 80. let, nismo pa dobili odgovora, kje je Živičeva opravljala dveletni sodniški pripravniški staž, preden je postala sodnica, kar je sedaj in tedaj po Zakonu o sodiščih obvezen pogoj za sprejem v sodniško službo. Na Višjem sodišču v Ljubljani pravijo, da nimajo konkretnih podatkov kje in kdaj je opravljala sodniški pripravniški staž, prav tako tega podatka nima Ministrstvo za pravosodje. Živičeva se je v sodno zgodovino vpisala z nenavadno odločitvijo v procesu proti duhovniku Franciju Klopčiču, ki je bil leta 2012 obtožen spolne zlorabe deklice, ki naj bi se zgodila osem let prej. Župnik iz Preske Klopčič ni sprejel ponudbe tožilstva za poravnavo za milejšo kazen in je vztrajal, da je nedolžen. Prvostopenjsko sodišče je župnika tudi oprostilo, a Višje sodišče, kjer je bila sodnica poročevalka Živičeva, je brez obravnave po istih dokazilih oprostilno sodbo na kabinetni seji spremenila v večletno zaporno kazen. Vrhovno sodišče je to odločitev pozneje razveljavilo zaradi kardinalnih napak v postopku in zahtevalo novo sojenje pred povsem spremenjenim senatom. Kršeno je bilo načelo neposrednosti in kontradiktornosti. Podobno bi naj bilo nenavadno sojenje sodnice Živičeve tudi v primeru Novič, kjer je bila poročevalka. V tem primeru je pritožbo zagovorniku Milka Noviča, da decembra 2014 na ljubljanskem Viču pred lokalom ViaBona z dvema streloma v glavo ni pokončal Janka Jamnika, senat, v katerem je bila Živičeva, zavrnil, obtoženemu pa podaljšal pripor. Vrhovno sodišče je pozneje razveljavilo te sodbe in zahtevalo ponovno sojenje. Končno je bil gospod Novič vseh obtožb oproščen. Povrh vsega pa je bila Stanka Živič, ki je oprostila stečajnega upravitelja Braneta Goršeta zlorabe položaja o zadevi HKS Sicura, redna udeleženka zabav, na katerih so se sodniki družili z upravitelji, kar kaže na jasno nasprotje interesu. Na podlagi vseh naštetih primerov in razveljavljenih sodb, kjer so bile odločitve Živičeve na višjih stopnjah pogosto zavrnjene, v SDS dvomimo o ustreznosti Stanke Živič za vrhovno sodnico. Integriteta neodvisnosti, nepristranskost so lastnosti, nujna za vrhovne sodnike, omenjena sodnica pa jih ne izpolnjuje. V SDS bomo glasovali proti imenovanju Stanke Živič za vrhovno sodnico. Končali smo s predstavitvijo stališča poslanske skupine. Spoštovani gospod Vladimir Horvat, želite še razpravljati? Imate besedo. lepa za besedo. Samo na kratko. Kje je sodnica opravljala sodniško pripravništvo, kot vem, ga Kar zadeva konkretne primere, ki so bili predstavljeni, sem že prej uvodoma poudaril, da sodni svet ne more presojati posamičnih primerov. Tu gre za videz nepristranskosti in pa tudi za samo neodvisnost in za samo avtonomijo sodnika v konkretnih primerih. Sodniško delo se vselej preverja tudi skozi sistem rednih in izrednih pravnih sredstev. Sodni svet zato vselej presoja celovito sodniško delo oziroma sodniško kariero posameznih kandidatov. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje Stanka Živič. Kolegica Maša Kociper, obrazložitev.

nadaljujemo sejo. Prehajamo na glasovanje. Besedo ima Maša Kociper. Hvala lepa. V imenu Poslanske skupine SAB povem, da bomo glasovali za potrditev oziroma za imenovanje sodnice na mesto vrhovne sodnice. Nedopustno je, da se pri večdesetletni karieri posameznega sodnika njegovo delo prepušča presoji posameznikov glede na posamezne primere. Jaz gospe ne poznam dovolj dobro, da bi lahko njeno delo presojala, si tudi ne upam. Je pa njeno delo presojal, tako kot je treba, skozi njeno karierni pot, skozi njena napredovanja, doseganja norm in tako naprej Sodni svet, ki je presodil, da je to ustrezna kandidatka. To da pride politika in na nekaj primerih, kazenski sodnik ima takih primerov na stotine v 30 letih, ocenjuje, da nekdo je primeren ali neprimeren je popolnoma nesprejemljivo. Duhovnik je bil najprej oproščen, potem pa obsojen. Dajte no mir?! Veste, kolikokrat se to zgodi? To, da je pri nas nekdo kljub kavtelam obsojen in da je takšna obsodba vzdržala, pomeni, da so bili očitno podani vsi dokazi. Jaz si lahko mislim to, ker je bilo rečeno na MVK, da je ta sodnica po nesreči sodelovala v nekem svojstvu, sploh ne vem, ali je sodila ali je bila samo v kakšnem senatu, ki je odločal v zadevi Novič,

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je državnemu zboru predložil predlog za imenovanje mag. Aleksandra Karakaša na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta gospodu Vladimirju Horvatu.

kot sem že prej povedal. Sodni svet pri kandidatu izpostavlja dolgoletno uspešno sodniško kariero na področju kaznovalnega prava, visoko strokovnost pa tudi širše strokovno udejstvovanje na strokovnih srečanjih in s publicistično dejavnostjo doma in v tujini. Kandidat opravlja sodniško funkcijo na kaznovalnem področju že več kot 23 let, od tega več kot 15 let v funkciji višjega sodnika na Kazenskem oddelku Višjega sodišča v Mariboru. Obenem je tudi širše strokovno dejaven. Poleg pridobljenega magistrskega naziva, s katerim je znanje s področje kazenskega prava na akademski ravni poglobil, je avtov večjega števila strokovnih člankov in znanstvenih prispevkov s področja kaznovalnega prava na konferencah doma in v tujini. Sodeluje tudi pri pripravi komentarja splošnega dela Kazenskega zakonika in je bil povabljen v skupino avtorjev za izdelavo komentarja Zakona o kazenskem postopku. Rad bi poudaril tudi to, da na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča zija kadrovska vrzel. V kratkem času se bosta upokojila dva sodnika,

dodatni kandidacijski postopek pri dodatnem razpisu, kar vse izhaja iz predložene dokumentacije. Na podlagi objektivnih kriterijev in tudi v tem primeru na podlagi celovite presoje karierne poti kandidata, je Sodni svet sklenil, da predlaga v imenovanje mag. Aleksandra Karakaša na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Hvala lepa. lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Sledi predstavitev stališča poslanske skupine. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Slovenski demokratski stranki velikokrat opozarjamo na to, da je potrebna korenita sprememba na področju pravosodnega sistema ne le v vsebinskem smislu, ampak tudi na področju kadrovske politike. Dejstvo je namreč, da je učinkovitost pravosodja v Sloveniji bistveno nižja, kot znaša povprečje v državah članicah Evropske unije. Slovenija se pogosto znajde na prvem mestu po kršenju človekovih pravic. Evropsko sodišče za človekove pravice je že večkrat opozorilo, da sodni postopki v mnogih primerih trajajo nerazumno dolgo. Sodniki, ki ne zagotavljajo nepristranskega sojenja in vzbujajo očiten videz pristranskosti, pa se pogosto ne izločijo iz sodnih postopkov. Ravno tak primer je sodnik Karakaš, ki ga v Poslanski skupini SDS kot kandidata ne bomo podprli. In ravno zaradi takih zadev 70 % ljudi ne zaupa v pravosodni sistem v Sloveniji. Sodstvo bi se moralo samo na to odzvati s kvalitetno kadrovsko ponudbo, z aktivnim analiziranjem sistema in izločitvijo oziroma sankcioniranjem slabega dela, tako kot je to običajno na drugih področjih. Gospod Karakaš, kandidat za vrhovnega sodnika, je sodeloval v senatu, ki je odločal o izločitvi sodnika Žirovnika o zadevi Kangler, kjer je bilo jasno, da gre za konflikt interesov. In če sodnik ne bo izločen iz odločanja, ne bo zagotovljen pogoj o poštenem in nepristranskem sojenju oziroma videzu nepristranskosti. Gospod Žirovnik je bil pred tem, ko je postal sodnik, direktor Sove. Gospod Kangler je bil v tistem času poslanec in predsednik Komisije za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami, ki je gospoda Žirovnika in Sovo nadzoroval. Ko je gospod Žirovnik postal sodnik in bil dodeljen ravno na primer Kangler, se je zastopnik gospoda Franca Kanglerja skliceval na to, da gre za konflikt interesov in bi morali gospoda Žirovnika izločiti iz postopka. Tu gospod Karakaš kot predsedujoči senatu ni opravil svoje funkcije v skladu z zakonom, ki v takšnem primeru predvideva izločitev sodnika, ki bi lahko bil pristranski. V nepristranskost sodnika Žirovnika, ki je podpisal vse odredbe za prikrite ukrepe proti Francu Kanglerju, je podvomila murskosoboška sodnica Natalija Goldinskij Husar, ker so bile po njenem mnenju dokazi pridobljeni s kršitvijo obtoženčeve pravice do nepristranskega sojenja. Na podlagi tega je tožilstvo odstopilo od pregona. Gre za odmeven primer proti nekdanjemu poslancu in županu, proti kateremu je bilo uvedenih 25 postopkov, a so vsi padli že na tožilstvu, na sodišču, eden celo na Vrhovnem sodišču, in v nobenem primeru gospod Kangler ni bil pravnomočno obsojen oziroma so bile odločitve razveljavljene. Sodni svet je že predlagal gospoda Karakaša za vrhovnega sodnika konec leta 2016, a ni dobil podpore v Državnem zboru. Že takrat smo poslanci spraševali Sodni svet, da razjasni dileme, ki smo jih izpostavili, a odgovorov ni bilo, kot tudi tokrat ne. Gospod Marko Bošnjak, sedaj sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, je že takrat dejal, da so bile gospodu Kanglerju grobo kršene pravice v teh postopkih. Je pa bil kasneje tudi ta postopek razveljavljen. Enako negativno stališče do ravnanja tožilstva in sodstva v primeru Kangler je izrazil tudi nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič. Pred petimi leti je na seji Mandatno-volilne komisije samo en član glasoval za gospoda Karakaša, 12 članov je glasovalo proti. Na seji Državnega zbora pa je za glasovalo 32 in proti 36 poslancev tako, da gospod Karakaš ni bil izvoljen za vrhovnega sodnika. Proti smo glasovali poslanci SDS, NSi, Desus, SAB in več poslancev SD, nekaj poslancev ni glasovalo. V Poslanski skupini SDS gospoda Karakaša tudi tokrat ne bomo podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Spoštovani gospod Vladimir Horvat, želite razpravljati? Ne. Zaključujem Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Aleksander Karakaš. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine, kolegica Maša Kociper. Hvala lepa. Tudi tukaj bomo v Poslanski skupini SAB glasovali za. Obrazložitev je podobna prejšnji z naslednjim dodatkom. Ne morem seveda reči 100 % lahko rečem pa 90 %, da bomo glasovali za tudi zato, ker je Poslanska skupina SDS tukaj še zavajala. Jaz sem bila prisotna na na MVK odboru, kjer so najprej trdili, da je gospod Karakaš sodeloval kot sodnik v enem od postopkov proti gospodu Kanglerju. Predstavnik Sodnega sveta je to zanikal in iz pojasnila predstavnika Sodnega sveta je izhajalo, da je gospod Karakaš bil eden od članov senata, senatno odločanje več sodnikov odloča, ki je odločal o izločitvi dokazal v enem od postopkov, se pravi osnovni senat je rekel, da se naj neki dokazi ne izločijo in zaradi pritožbe je odločal pritožbeni senat in v tem senatu je bil ta revež, kako mu je ime, gospod Karakaš, ki niti sodil ni v nobeni od zadevi Kangler, samo revež je bil v eni od zadev Kangler v senatu, ki ni odločil, da se eni dokazi izločijo, ker je pač tako bil prepričan. Jaz prvič slišim, da senat odloča o o zamenjavi sodnika, o tem odloča predsednik sodišča. Tako da je še zavajanje poleg vsega. Vidim pa, da nobeden kazenski sodnik, ki je kadarkoli se samo približal kateri od 25 zadev Kangler, pa če tudi ni bil čisto nič kriv, ne bo mogel biti več izvoljen za sodnika Vrhovnega sodišča. Sramota. Hvala lepa. Še kdo v imenu poslanske skupine? Ne. V lastnem imenu ima besedo dr. Franc Trček. DR. FRANC TRČEK (PS SD): Hvala za besedo. Kot sem že nekajkrat rekel in kot je tudi opozarjala bivša predsednica Ustavnega sodišča. To, da mi v Državnem zboru žegnamo sodnice in sodnike rednih sodišč, je residual starega sistema in enoumja. Jaz osebno menim, da bi morali iti v ustavno spremembo in da si tretja veja oblasti z lastno avtonomijo, z lastno odgovornostjo, zavedajoč se tudi težav, ki jih ima, žegna

Prehajamo na Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Polone Veberič v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru izvoli Polona Veberič.

1. (Za je glasovalo 74.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija za čas do izteka mandata članov, imenovanih s sklepom o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 14. 12. 2017, imenuje mag. Aleksander Kotnik. Glasujemo.

46, proti 25. (Za je glasovalo 46.) (Proti 25.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvi članice in izvolitvi člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Predlog je v obravnavo zboru predložila Poslanska skupina Lista Marjana Šarca. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb razreši članica Jerca Korče, za člana pa se izvoli Brane Golubović. Ob tem vas želim opozoriti, da bo v skladu z drugim odstavkom 10. člena Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev zbora. Glasujemo.

ob 17.50 uri začela 78. izredna seja zbora. Hvala